Prelazimo na iduću točku dnevnog reda, to je: - Prijedlog odluke o donošenju prostornog plana Parka prirode Medvednica. Predlagateljica odluke je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili.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 Pitam želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da, uvažena ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš. Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici. Pred nama je prostorni plan Parka prirode Medvednica. dugog niza godina evo imamo priliku pred ovim uvaženim domom govoriti o ovom prostornom planu. tada je obuhvat ovog prostornog plana bio nešto manji od 23 tisuće hektara i na tom području je živjelo oko 33 400 stanovnika. Ta javna rasprava koja je bila 2005. godine je bila vrlo burna, trajala je dosta dugo i rezultat te javne rasprave je bio da taj prostorni plan ne ide dalje u svoju proceduru nego da se pokrene i pokrenut je zahtjev za izmjenom granice Parka prirode Medvednica. Granice su izmijenjene i od 2009. godine imao nove granice, tako da je obuhvat sada prostornog plana Parka prirode Medvednica nešto preko 17 tisuća hektara i na tome području živi 7400 stanovnika. Obuhvaća područje Grada Zagreba i područje dvije županija, Županija Zagrebačka i Krapinsko-zagorske. Kad je riječ o Zagrebačkoj tada je to teritorij, dijelovi teritorija Grada Zaprešića i općine Bistra i Jakovlje a kad je riječ o Krapinsko-zagorskoj županiji tada su to dijelovi teritorija Grada Donja Stubica, općine Stubičke toplice, Gornje stubice i Marija Bistrica. Budući da se od 2003. kada je započet plan, osim samih granica promijenilo niz zakonodavnih okvira, 2012. godine su napravljene potpuno nove podloge sa aspekta zaštite kulturne i prirodne baštine i od sredine veljače do sredine ožujka ove godine je ponovno provedena javna rasprava i pred nama je prostorni plan. Kada se govori o održivom razvoju bilo kojeg prostora, dijelova zemlje ovaj prostorni plan točno pokazuju što znači i što pretpostavlja održivi razvoj ovog prostora. On govori o očuvanju prirodne cjelovitosti, krajobraznih značajaka, unaprjeđenje prirodne ekološke, znanstveno edukativne, izletničko rekreacionih funkcija parka, zatim se vodi računa o osjetljivosti prostora i dozvoljenim opterećenjima, poboljšanje dostupnosti infrastrukture, povećanje kvaliteta usluga koje su prvenstveno izletničke, planinarske i edukacijske kao primarne funkcije u sferi posjećivanja i sustavno praćenje pojava i procesa. Park je podijeljen na dva djela, uže područje parka prirode koji obuhvaća cjelovito šumsko prirodno područje Medvednice, površine otprilike 78% i pristupna zona koja obuhvaća poljoprivredne površine i površine izvan cjelovitog šumskog područja i područja naselja, dakle to je otprilike 22% parka. Ono što je kad je riječ o Medvednici, riječ je o prostoru koji ima izuzetno značaj za grad Zagreb. Dakle, značaj za grad Zagreb znači da je Medvednica u određenom dijelu i na određeni način u memoriji Zagrepčana, odnosno u nekakvim mentalnim mapama predstavlja prostor oporavka duha i tijela, tako da je kroz ovaj prostorni plan, kroz način korištenja prostora vođeno računa o tome. Posebno možda naglašavam činjenicu da se na tom prostoru nalazi … koji je bio prvo lječilište za plućne bolesti na ovim područjima i ovim prostornim planom se omogućuje rekonstrukcija tog područja. Jednako tako, oni koji se sjećaju, tu je bilo i niz drugih turističkih objekata i ugostiteljskih. Plan je strukturiran na način da sve ono što se rekonstruira u postojećim gabaritima sa jasno definiranim namjenama i ima jasne provedbe na odredbe o ovom prostornom planu. jednako tako imamo dvije zone, odnosno dva područja za koje je zaključeno da treba detaljna analiza i detaljno sagledavanje i riječ je zbog toga o dva urbanistička plana uređenja koja su predviđena ovim prostornim planom. Ta dva urbanistička plana uređenja su državnog značaja. Kada smo govorili i kada je pred ovim uvaženim Domom bio novi Zakon o prostornom uređenju, tada smo i govorili o urbanističkim planovima državnog značaja i rekli da ćemo po prvi puta imati u zakonodavstvu sljedeću situaciju. Da imamo da kada Sabor donosi prostorni plan, a riječ je o prostornim planovima državne razine, tada imamo mogućnost da urbanistički plan uređenja državnog značaja donosi Vlada. I riječ je o dva urbanistička plana, jedan se zove skijaški kompleks, a drugi se zove vršna zona. Kad je riječ o vršnoj zoni, tada su kroz odredbu članka 141. jasno definirane sve odredbe što može biti u vršnoj zoni, riječ je o žičari, riječ o korištenju tog prostora i riječ je o zamjeni bespravnih, odnosno tamo imamo dosta bespravnih objekata koje koriste različiti skijaški savezi, dakle njihovo uklanjanje i eventualna izgradnja novog objekta, a kad je riječ o skijaškom kompleksu tada je uvjetima kroz članak 142. ovog prostornog plana definirani jasni uvjeti i načini što može biti kroz te urbanističke planove. Osnov za jedan i drugi urbanistički plan, kad je riječ i o skijaškom kompleksu i kad je riječ o vršnoj zoni je strateška procjena utjecaja na okoliš. Dakle, paralelni postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i paralelni postupak prostornog planiranja. Dakle, pred vama je prostorni plan Parka prirode Medvednica koji je definirao uvjete i načine korištenja, definirao je prirodne karakteristike, karakteristike sa aspekta zaštite kulturne baštine, definirao je način korištenja i otvorio je mogućnost da se sustavno uređenjem prostora Medvednica kroz naredni period vozila smanje na najmanju moguću mjeru, a da se za pravo sustav posjećivanja ovog parka bude kroz Zahvaljujem ministrici. Imamo dvije replike. Prvo Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana gospođo ministrice, ako se ne varam čini mi se da smo prvi puta u Saboru nakon donošenja Zakona o prostornom uređenju i kada raspravljamo o prostornom planu parka prirode, kojim se prostornim planom utvrđuje obveza izrade urbanističkog plana uređenja državnog značaja, u ovom slučaju, kako ste vi to i sami rekli, vršne zove i skijaškog kompleksa. Moja se replika svodi na to kada smo donosili na prijedlog Vlade u Hrvatskom saboru Zakon o prostornom uređenju, da sam tada govorio ono što ću i sada potvrditi, a što ste na određeni način i vi u svom izlaganju rekli. da ovaj prostorni plan ima izuzetan značaj za grad Zagreb i s vama se apsolutno slažem, međutim urbanistički plan uređenja, dakle kao provedbeni dokument će donijeti Vlada RH za dva urbanistička plana uređenja, dakle za vršnu zonu i za skijaški kompleks. Time se potvrđuje ono što sam govorio kada smo usvajali Zakon o prostornom uređenju, da se s novim prijedlogom zakona, odnosno usvojenim zakonom o prostornom uređenju u bitnome smanjuju ovlasti jedinice lokalne samouprave. U ovom slučaju grada Zagreba jer donošenje Zakona o prostornom uređenju sam dokument … grada Zagreba, na ovaj način taj dokument će usvojiti i donijeti Vlada RH. Je li to ili nije smanjivanje ovlasti jedinice lokalne samouprave to će prosuditi građani grada Zagreba, odnosno vijećnici gradske skupštine. Na repliku odgovara ministrica Anka Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo. Kad je riječ o skijalištu, skijalište nije na području grada Zagreba, nego na području Krapinsko-zagorske županije, tako da kad bi bio onaj model, onda bi trebalo mijenjati prostorni plan Županije Krapinsko-zagorske, iza toga prostorni plan … na na čijem području je i onda donositi urbanistički plan uređenja. Kada je dakle bila u raspravi, kad je bio u raspravi Zakon o prostornom uređenju, tada dosta smo razgovarali o tome i stanovište da za državni plan za 8 prostora koji su nacionalni parkovi, 11 prostora koji su parkovi prirode da ipak bi trebalo, kad je riječ o krovnom planu, diskutirati Sabor, a kad je riječ o urbanističkim planova … od izuzetnog značaja za prostor RH. Druga replika, Frano Matušić. doista pohvaljujem. Evo 22,00 sata su večeras i u tom smislu vas pohvaljujem. Nadovezat ću samo ovo što je kolega Bačić govorio. Ja ne znam jesu li vam poznate presude Europskog suda za ljudska prava koji je presudio upravo u jednom slučaju u Slovačkoj, gdje je vlada Slovačke države želeći izbjeći da jedinice lokalne samouprave donose prostorne planove za velike investicije napravila sličnu proceduralnu rekao bih grešku u konačnici zato što je sud presudio da je riječ o potpuno neprimjerenom ponašanju pa je izbjegla lokalnu samoupravu u donošenju prostornog plana, a koji se ticao određenih jedinice lokalne samouprave i regionalnih i općina i regija u Slovačkoj. I presudio je na način da je zakon nije u skladu sa europskom stečevinom i da treba biti itekako involvirana lokalna zajednica u donošenju bilo kojeg prostornog plana, pa tako i prostornih planova koji se tiču velikih investicija, investicija za koje određene vlade imaju prioritete i koje žele na na neki način poduprijeti i što je moguće više ubrzati. Dakle ne znam da li su vam poznate te odluke, ali budite uvjereni da postoji mogućnost sasvim sigurno da se i naše udruge civilnog društva ali i određene stranke u postupku žale na ove postupke Vlade RH europskim sudovima. I ja sam sasvim siguran da temeljem dosadašnjih odluka da će to i dobiti. I još jedan apel, molim vas, govorili ste o bespravnim objektima, uklonite ove bespravne antene u Dubrovniku to je doista, imate rješenje iz 2011.ljudi obolijevaju. 21 bazna stanica na zgradi usred naselja. Na repliku odgovara poštovana ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak TAritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Hvala lijepo. Zaista tu sam iz jednostavnog razloga, ja sam po vokaciji prostorni planer i teško da će bilo koji prostorni plan pred ovim uvaženim Domom biti, a da ne budem prisutna jer to je onaj dio posla koji mene izuzetno veseli. Ali da se vratim na presude. Da, zaista postoji takva presuda, ali takva presuda postoji iz razloga što nije bilo javne rasprave. dakle bez javne rasprave je bilo. Kao što imate prilike vidjeti iz ovog materijala javne rasprave na ovaj prostorni plan u trajanju od 30 dana je bilo na području obadvije županije i na području Grada Zagreba, jednako tako javna rasprava na urbanistički plan uređenja u trajanju od 30 dana će biti na području na kojem taj urbanistički plan uređenja se dešava i tu će javnost imati mogućnosti sudjelovati, participirati i dati svoje primjedbe. Jednako tako evo možda koristim u ove kasne sate da spomenem još jednu stvar, koji su od državnog značaja, svi zahvati koji prođu stratešku procjenu utjecaja na okoliš i svi zahvati koji su sa aspekta prirodne baštine ocijenjeni odnosno zaštite prirode ocijenjeni vrlo osjetljivi imamo obavezu 30 dana takve lokacijske i građevinske dozvole imati objavljene na web stranici ministarstva. Dakle postoji niz direktiva EU koje apsolutno poštivamo, ali ova presuda se odnosila bez javne rasprave, bez sudjelovanja javnosti je vlada donijela. U ovom slučaju to neće biti slučaj, zakon jasno kaže kako ide javna rasprava. Javna rasprava rasprava mora biti tamo gdje se zahvat u prostoru dešava, javna rasprava će biti i na stratešku procjenu utjecaja na okoliš i na urbanistički plan uređenja. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. I ime kluba HNS-a govorit će poštovani Ivica Mandić. Gospodine potpredsjedniče, uvažana ministrice sa suradnicom. Klub HNS-a će sigurno poduprijeti ovaj prijedlog jer smatramo da je ovo i pravo vrijeme bez obzira što je na nekim odborima bilo priče da je došao prekasno. Možda prekasno s obzirom na proceduru donošenja ovog prostornog plana jer procedura donošenja ovog plana teče od 2005.godine. U samoj proceduri donošenja Prostornog plana Parka prirode Medvednica došlo je do značajnih promjena od samog početka s obzirom da je zona obuhvata u prvoj namjeni, bila je u veličini 22.826 hektara sa 33.400 stanovnika, a ona je sada u konačnom prijedlogu došla na prostor od 17.938 hektara i prostor obuhvata na kojem živi 7.400 ljudi. Ono što je važno za ovaj Prostorni plan Parka prirode Medvednica da taj prostor živi životom od negdje 13.stoljeća i brojne kulturne znamenitosti … već za to vrijeme. Ono što je također bitno da na ovom prostoru ljudska ruka ili upotreba struke provodi se od 1877.godine, da je tada po prvi puta napravljena prva gospodarska osnova uporaba šuma i sječa šuma i što smatramo da je dobro i da ta kultura očuvanja ovog prostora postoji vrlo, vrlo dugo. Također zašto mi u klubu HNS-a podupiremo donošenje svih prostornih planova i nacionalnih parkova i parkova prirode jer smatramo da je to najbolji način i zaštita i prirodnih i kulturnih vrijednosti i da samo na takav način možemo dobro gospodariti i očuvati okoliš i sve ostalo. Zašto je bitno da donesemo Prostorni plan Parka prirode Medvednica? Upravo jer to je temeljni dokumenat, za sve one druge dokumente koje trebaju doći nakon toga jer prostorni plan je temelj urbanističkim planovima uređenjem. Ono što je također važno da prostornim planom Parka prirode Medvednica mi točno definiramo način korištenja uređenja i zaštite prostora i u biti koji predstavlja podlogu za upravljanje parkom prirode i očuvanjem njegovih vrijednosti. Ono što je važno za ovaj prostorni plan posebno se osvrće i posebno kvalitetno rješava očuvanje i sačuvanje prirodnih vrijednosti. Također on stavlja u kontekst prema naseljima i prema stanovništvu i što točno i ovaj prostorni plan kaže da ono stanovništvo koje živi u Parku prirode Medvednica u biti je onaj dio koji mu povećava njegovu vrijednost. Također ovim prostornim planom detaljno i jasno se odnosi prema gospodarstvu i gdje sve one gospodarske aktivnosti od turističkih i drugih da te gospodarske aktivnosti ne smiju ugroziti ravnotežu u parku prirode. Ono što ovaj prostorni plan govori da oni objekti koji su imali svoju namjenu kroz povijest, a tu kažem se spominje svakako Centar Centar za plućne bolesnike za TBC, tuberkulozne, za liječenje zbog i borovih šuma i svega, da prostor obuhvata može biti samo taj prostor obuhvata koji je prije bio …/Govornik se ne razumije./…. Tako da se o tome vodi računa. Ono što je također važno ovim prostornim planom se točno definira stroga zaštita ovog područja koje se odnosi da su svi izvori, svi gornji tokovi kao i spilja Veternica u kojoj obitava ili živi 21 vrsta šišmiša su posebno i zaštićeni. Mislim da ovaj prostorni plan je napravljen ozbiljno, vrlo temeljito i da je gotovo svaki zaštićeni kulturni objekat na koji način se može rekonstruirati i koji materijali se mogu upotrijebiti. Također ovim prostornim planom točno se spominju i materijali koji su u upotrebi, također i način arhitekture sa kosim krovovima a to su oni osnovni materijali koji se upotrjebljavaju to su drvo i kamen. Ono što je bitno u ovom prostornom planu da se tu spominju i posebno zaštićene svojte, biljne vrste. Da recimo na ovom prostoru od 17 tisuća 960 hektara imamo negdje oko 1346 sjemenjača a da recimo cijela Velika Britanija ukupno broji 1600 što smatramo da je to ta biološka raznolikost itekako bitna, itekako važna. Ono što se spominje također u ovom prostornom planu i određene da kažem i znamenitosti koje su nastale djelovanjem ljudskog faktora i koje svakako trebaju se i zaštiti i sačuvati a to su spomenici parkovne arhitekture, pejzažni perivoj iz 18. stoljeća, dvorac Oršić u Gornjoj Gistri, također pejzažni perivoj Goluboveć iz 19. stoljeća u Donjoj Stubici, perivoj Junković 19. stoljeće a posebno su atraktivne Horvatove stube, planinara koji je stube izradio 1946. do '53. godine 500 kamenih stuba. Normalno uz to sve spominju se Medvedgrad

i koja bi vozila sa visine od 330 do 1000 metara do vrha Sljemena. Uglavnom ovaj prostorni plan kao temeljni dokumenat će svakako klub Hrvatske narodne stranke poduprijeti i također očekujemo ovakvom dinamikom i ostale prostorne planove koji su nam u fazi donošenja. u fazi donošenja. Tako da bi imali kompletno sve prostorne planove nacionalnih parkova i parkova prirode. Smatram da je ova dinamika koja je do sada bila svakako za pohvalu i uvjeren sam da će tom dinamikom ministarstvo i dalje nastavljati. Ono što je važno za kraj bih rekao da procedura prilikom donošenja ovog prostornog plana je tako da je zadnja rasprava za definitivni prijedlog ovog prostornog plana obavljena je od 10. veljače do 11. ožujka 2014. godine. Bilo je i određeni broj i podnesaka i nezadovoljstva, jedan dio je prihvaćen, ali mi u klubu Hrvatske narodne stranke smo uvjereni da ovaj prostorni plan pravi temelj za ostale aktivnosti pred kojima su i mogući izazovi po pitanju povlačenja sredstava iz Europskih fondova za stavljanje u kvalitetnu funkciju ovoga parka prirode. Ono što je naglašeno veći u replikama kao i u uvodnom izlaganju ministrice Mrak da je ovaj park prirode u direktnoj vezi sa gradom Zagrebom i grad Zagreb od ovog ovog parka prirode sigurno ima velike šanse i mogućnosti razvoja. I vjerujem da je to i velika i obaveza i velika šansa za povlačenje sredstava da bi ta Medvednica pod navodnicima bila još bliža, još kvalitetnija.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovana ministrice. Dakle kao što ste rekli pred nama je nakon dugo godina Prijedlog odluke o proglašenju Prostornog plana Parka prirode Medvednica. Kad bi se kojim slučajem u ovom parku prirode naplaćivale ulaznice, što naravno nikome od nas ne bi bilo previše drago, građanima sigurno ne, onda bi mogli vrlo lako ustanoviti da se radi o najposjećenijem prostoru prirodne zaštite u Republici Hrvatskoj. Ako uzmemo recimo da Nacionalni park Plitvice posjeti nešto više od milijun posjetitelja sa kupljenim ulaznicama, zasigurno je broj posjetitelja u Parku prirode Medvednica veći. U tom smislu treba promatrati i važnost donošenja ovakvog Prostornog plana Medvednice, tim više što se nalazi naravno u neposrednom zaleđu grada Zagreba, a naravno prelazi i u područje drugih općina i drugih gradova, kao što ste rekli dvije županije. S obzirom da su kolege i vi ste rekli da je prva javna rasprava počela 2005. godine, da smo 2009. godine imali smanjivanje prostora obuhvata, kada je zapravo ona problematična gradnja uz sjeverne rubove grada Zagreba prema Medvednici izuzeta iz Prostornog plana parka Medvednice, možemo zapravo reći da bez obzira ovo što je kolega nabrajao pitanje kulturne i povijesne baštine su zapravo dvije glavne točke, a to je pitanje uređenja … zone vezano uz, možemo to otvoreno reći vjerojatno i novi projekt žičare prema Sljemenu, isto tako skijaški kompleks koji bi u sebi trebao sadržavati i akumulaciju vode koja bi se onda koristila za zasnježivanje skijaških staza. E sad, ako i dalje budemo sretali potpredsjednika Vlade zaduženog za financiranje iz europskih fondova projekata u Republici Hrvatskoj gotovo svako popodne na zagrebačkoj špici lagano u šetnji, džaba vama ministrice što ste se potrudili napraviti Prostorni plan koji je zapravo dokumentacijska podloga da bi se bilo koji europski fond, novci za financiranje bilo kakvog projekta mogli izvući. I možete vi radit 42 promjene prostornog plana, malo bolja ili malo lošija, smanjivati, povećavati i raditi …, dok god se tako oni koji su u ovoj Vladi zaduženi za privlačenje sredstava iz Europske unije budu ponašali, sve to i zapravo glavni motiv zbog čega se ovo radilo pada u vodu. Što se tiče pitanja javne rasprave, pa iz popratnih materijala se vidi da je javna rasprava bila izuzetno korisna stvar, da je evidentirano 635 primjedaba što je s obzirom da se radilo o javnoj raspravi od mjesec dana izuzetno velik broj. 635 primjedbi, od kojih je veći dio čak uvažen ili djelomično uvažen, a njih 192 primjedbe nisu uvažene. Zanimalo bi nas koje su to i u čemu se one uglavnom odnose. Naravno da i prostorni plan je nekakva podloga za upravljanje određenim područjem, bez obzira što parkovi prirode imaju svoje procedure od strane stručnih službi i javne ustanove koja vodi prostorni plan, imaju određene procedure kako se s time upravlja. Međutim, u mnogo rasprava na odborima je zapravo iskazana i zabrinutost kolegica i kolega vezano uz mogućnosti javne ustanove Medvednica koja je zasigurno dobila ime i po nekoj zvijeri koja više na Medvednici ne postoji, možda i bude jednog dana. Ali očito je da u tom smislu javna ustanova Park prirode Medvednica će morati dobiti određenu logističku potvrdu. Ima jedan naravno spomenik koji možemo reći da je ovako najsignifikantniji vezano za taj prostor, a to je pitanje Medvedgrada. Medvedgrad se ruši barem na tri točke, na ulaznoj kuli lijevo i desno i na zadnjoj strani iza Oltara domovine gdje je problem u statičkoj sanaciji. Dakle jedno mjesto koje bi moglo privlačiti veliki broj gostiju, posjetitelja, da ne govorim da nije provedena nikakva infrastruktura već na tom Medvedgradu, a evo … prostorni plan koji će omogućiti nove investicije, a istovremeno imamo postojeći kulturni biser kojeg treba samo malo financijski i stručno intervenirati da može biti jedna zona okupljanja. Ovdje se u prostornom planu predviđa kako se može obnovit koji dom itd., itd., ali ali nažalost investicije u to ne vidim nego otvaramo mogućnosti za neke nove. Sa stručnog aspekta izrade plana ne možemo tu ništa prigovoriti, ali kao glavni motiv se ovdje navodi upravo realizacija projekta koji bi se trebao financirati iz fondova Europske unije, a znamo kako to potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske gospodinu Grčiću ide. Hvala.

Evo ja ću biti puno kraći od svojih kolega jer puno je toga rečeno prije mene. Prije svega, klub SDP-a podržat će Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Medvednica i to iz više razloga. Jedan od najbitnijih razloga je taj kojeg su i kolege prije mene spomenuli i sama ministrica, a to je da donošenjem tog, procedura donošenja prostornog plana Parka prirode Medvednica traje već čitav niz godina od 2003. Dakle, sam historijat te procedure ne bih iznosio. To je detaljno rekla ministrica i kolege prije mene. Još jedan od razloga zbog kojeg će SDP podržati ovaj prijedlog prostornog plana je i taj što je zapravo neimanjem, nedonošenjem prostornog plana bilo zapravo onemogućena bilo kakva ozbiljnija gospodarska aktivnost na prostoru Parka prirode Medvednica pogotovo ona koja se odnosi na turističku infrastrukturu. I da, naravno da je ovaj prostorni plan, dakle da upravo donošenjem ovog prostornog plana stvaraju se zakonski preduvjeti pored ostalih i za donošenje odluke o izradi urbanističkih planova uređenja vršne zone i i urbanističkog plana uređenja skijaškog kompleksa. Dakle, ove dvije investicije su na Vladi Republike Hrvatske i bit će realizirane europskim sredstvima, sredstvima europskih fondova. I za razliku od kolege Mesića ja sam uvjeren kako će to Vlada uspjeti realizirati jer za razliku od grada Zagreba ipak se Vlada Republike Hrvatske pokazala puno spremnije u apsorbiranju sredstava europskih fondova nego što je to bio grad Zagreb. Svaki prostorni plan vrlo je osjetljiva stvar upravo iz tog jer se bavi uz jedan resurs koji je najvažniji, to su ljudi. Dakle uz drugi najvažniji resurs, a to je prostor, a pogotovo je osjetljivo prostorno planiranje na područjima koja su zaštićena kao što su to parkovi prirode. Upravo zbog toga i ovaj prostorni plan zapravo je plod kompromisa, odnosno plod razgovora između dionika, različitih dionika bilo to institucije ili bilo to pojedinci. Ovaj prostorni plan kao što je to i potreba ne konzervira prostor parka prirode već zapravo omogućuje da se prirodni resursi stave u funkciju razvoja gospodarstva toga prostora. Još jedan od razloga zbog čega će SDp podržati ovaj prostorni plan je i taj što je nedavno upravo u ovom Domu bilo na raspravi Izvješće revizije, Državne revizije dakle o učinkovitosti zaštite prirode na područjima nacionalnih parkova gdje je jedna od primjedbi bila upravo na to da nepostojanje planova upravljanja i planova, prostornih planova u područjima zaštite prirode. Stoga sam uvjeren, dakle da ovaj put i ova dinamika donošenja prostornih planova neće stati, da će resorno ministarstvo donijeti i prostorne planove za druge parkove prirode. Da bismo unaprijedili prostor u parku prirode Medvednica osim uključivanja lokalne zajednice, dakle senzibiliziranja tamošnjeg stanovništva, jačanje javnoga javnoga sektora nužno je jačati i kapacitete javne ustanove parka prirode. Jer jedino kvalitetno ustrojena javna ustanova može jamčiti provedivost i ovoga dokumenta. Stoga očekujemo od resornog ministarstva i od Vlade Republike Hrvatske da prepoznaju signale stručne javnosti pogotovo da uz pomoć upravo te stručne javnosti budu prihvaćena i realizirana u onom dijelu koji se odnosi na jačanje kapaciteta javnih ustanova koji upravljaju parkovima prirode. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Mateljan, kažete da ćete podržat zakon i između ostaloga zbog toga što ste sigurni da će Vlada RH brže i bolje osigurati sredstva od europskih fondova nego što bi to napravio grad Zagreb koji se baš nije iskazao u prikupljanju sredstava iz europskih fondova. S druge strane, čini mi se netko od prethodnika vaših rekao i dvojio oko toga tko će biti investitor primjerice žičare koja će se tamo postaviti. Ili je to grad Zagreb ili će možda biti neki koncesionar, ali u svakom slučaju neće biti Vlada Republike Hrvatske. Pa ne znam gdje ste povukli tu, našli tu poveznicu da bi onda u tom slučaju Ministarstvo regionalnog razvoja bilo ono koje bi vodilo taj postupak osiguravanja sredstava pri europskim fondovima. Meni se čini da koliko sam ja iz same rasprave shvatio da bi ipak grad Zagreb bio taj koji bi aplicirao za sredstva, za projekte u vršnoj zoni s jedne strane, pa onda i još više čini mi se da je primjereno da bi onda i Zagrebačka gradska skupština trebala uređivati taj prostorni dokument koji bi se realizirao prema ovom prostornom planu. Hvala. Damir (SDP)** Hvala. Pa gledajte, gospodine Bačić govorim iz iskustva. Naime, svjestan sam da, na žalost jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj nemaju dovoljno kapaciteta za apsorpciju sredstava prije svega strukovnih fondova EU. Na žalost, nemaju tu snagu, tu snagu, nemaju te kapacitete. I do sad se je pokazalo zapravo da koliko god te jedinice lokalne samouprave bile velike još uvijek su nedovoljno velike da bi se uopće mogle natjecati za sredstva iz strukturnih, odnosno kohezijskih fondova. Stoga uvjeren sam dakle da na ovaj način da to nije centralizacija u smislu oduzimanja prava jedinicama lokalne samouprave da prostorno da se uključi u prostorno planiranje već naprotiv, da je to pomaganje jačanju kapaciteta jedinica lokalne samouprave upravo u apsorpciji sredstava fondova sredstava fondova EU. Ovdje se ne radi samo o gradu Zagrebu kao dakle najvećoj jedinici lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj se radi o malim jedinicama lokalne samouprave kao što su općina Bistra i grad Donja Stubica. Samo Ministarstvo regionalnog razvoja već ima programe, dakle kojima nastoji upravo pojačati kapacitete jedinica lokalne samouprave kako bi bili u stanju apsorbirati sredstva europskih europskih fondova. I ja velim, iz vlastitog iskustva znam da je to jedini način. Hvala.